s radom tako da prelazimo na iduću točku dnevnog reda, a to je - Godišnje izvješće o spremnosti obrambenog sustava, provođenju kadrovske politike i ukupnom stanju u Oružanim snagama Republike Hrvatske za 2011. godinu, s Izvješćem o stanju obrambenih priprema u Republici Hrvatskoj za 2011. godinu Podnositelj izvješća je Vlada. Raspravu su proveli Odbor za obranu i Odbor za ravnopravnost spolova. Izvješća ste primili. Želi li predlagatelj dodatno obrazložiti prijedlog? Ovdje je gospođa zamjenica ministra obrane gospođa Višnja Tafra. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, uvažene zastupnice i zastupnici Hrvatskog sabora. **Tafra, Višnja** Pred vama se nalazi Izvješće o spremnosti obrambenog sustava, provođenju kadrovske politike i ukupnom stanju u Oružanim snagama Republike Hrvatske za 2011. godinu, s Izvješćem o stanju obrambenih priprema. Izvješće podnosim u ime Vlade Republike Hrvatske u skladu s člankom 16. Zakona o obrani. Ovo izvješće Hrvatskom saboru ali i cijeloj hrvatskoj javnosti prezentira kako obrambeni sustav funkcionira, koje sposobnosti razvija, kako ispunjava svoju društvenu ulogu i raspolaže sredstvima koja su mu povjerena. Izvješće je ujedno i podloga koja omogućava provedbu demokratskog nadzora nad Oružanim snagama. U osam glavnih dijelova izvješća prikazano je stanje i spremnost obrambenog sustava u 2011. godini te ključni smjerovi razvoja u predstojećem razdoblju. Struktura i sadržaj izvješća izmijenjen je u odnosu na prijašnje godine tako da je veći naglasak stavljen na stanje spremnosti Oružanih snaga. Također želja nam je bila da izvješće bude transparentnije, konkretnije i jasnije. Želimo vama, nositeljima zakonodavne vlasti ukazati na realne probleme i teškoće s kojima se obrambeni sustav suočava i prikazati stvarno stanje njegove spremnosti. Ovo izvješće također je i nulta polazišna točka četverogodišnjeg mandata ministra obrane. Republika Hrvatska nalazi se u okružju u kojem se još uvijek odvija gospodarska i politička tranzicija. Ipak, cjelokupna regija reći ću pretežito obilježava stabilnost i sigurnost snažno izraženih europskih i euroatlantskih aspiracija. To međutim ne isključuje potrebu razvijanja obrambenih sposobnosti Republike Hrvatske kao čimbenika koji dugoročno predstavlja temelj sigurnosti. U protekloj godini težišne aktivnosti obrambenog sustava bile su usmjerene na dostizanje i održavanje potrebne razine spremnosti za provedbu zadaća te na dostizanju odgovarajuće interoperabilnosti sa saveznicima. Glavni napori u skladu s odrednicama obrambene politike usmjereni su na sudjelovanje u međunarodnim operacijama, na potporu civilnim institucijama ta na provedbu nacionalnih vježbi i vježbi u okviru međunarodne vojne međunarodne vojne suradnje. Pored toga nastavljeno je plansko popunjavanje, osposobljavanje postrojbi zapovjedništava Oružanih snaga te njihovo opremanje u opsegu koji je dozvoljavao obrambeni proračun. Dozvolite mi da vas podsjetim da je obrambeni proračun Ministarstva obrane za proteklu godinu bio 5,12 milijardi kuna ili 1,47% BDP-a. Kao što ste već imali prilike pročitati u medijima, ministar obrane je predstavljajući Vladi Republike Hrvatske godišnje izvješće naveo i podatke koji ukazuju na stanje vojne tehnike, opreme i naoružanja, a isto to ponovila sam i ja na Odboru za obranu. Svi mediji su to prenijeli, a svi podaci brojčani nalaze se i u izvješću koje je pred vama pa ih ja danas ovdje neću ponavljati. Međutim, imam potrebu naglasiti daljnju opredijeljenost Republike Hrvatske za aktivnim doprinosom u izgradnji mira, sigurnosti i stabilnosti diljem svijeta. U protekloj godini Hrvatska je aktivno sudjelovala u 11 međunarodnih operacija UN-a, NATO-a i Europske unije s prosječnom 485 pripadnika i pripadnica po pojedinoj rotaciji. Pripadnice i pripadnici Oružanih snaga uspješno provode sve zadaće u međunarodnom okružju u izuzetno zahtjevnim uvjetima što ukazuje na visoku razinu njihove pripremljenosti i obučenosti. Do sada je u mirovnim operacijama, što operacijama UN-a i NATO-a, Europske unije sudjelovalo oko 5000 pripadnika Oružanih snaga, od toga 156 žena čime nastojimo opovrgnuti tezu o tome da se obučavaju i opremaju samo kada idu u mirovne misije jer nemojte zaboraviti da tako obučeni pripadnici Oružanih snaga se vraćaju u Republiku Hrvatsku i prenose svoje znanje i vještine na pripadnike Oružanih snaga u Republici Hrvatskoj. Obrambeni sustav dao je značajan i vidljiv doprinos uključivanju Republike Hrvatske u zajedničku sigurnosnu i obrambenu politiku EU uključivanjem u borbenu skupinu pod vodstvom Švedske, kao i sudjelovanjem i potporom u operacijama EU prema različitim modalitetima. U 2011. godini kroz sustav naših Oružanih snaga prošlo je i uspješno završilo obuku 600 dragovoljnih ročnika, primljeno je u naš sastav 528 djelatnih vojnih osoba, ali nas je napustilo i 715 pripadnika Oružanih snaga. Višegodišnje opredjeljenje za uključivanje hrvatsko-gospodarskih kapaciteta u razvoj sposobnosti Oružanih snaga rezultiralo je nastavkom proizvodnje i integracije borbenog oklopnog vozila kao jednog od najvećih projekata opremanja Oružanih snaga. Također, nastavili smo razvijati i proizvoditi domaću jurišnu pušku i uvesti je u sastav Oružanih snaga, opredijeliti se za nju kao domaću pušku kojom će Oružane snage biti opremljene. Proizvedena je nova pokrovna odora i druga oprema, prilagođena zadaćama u najzahtjevnijim uvjetima u kojima pripadnice i pripadnici Oružanih snaga izvršavaju svoje zadaće. Međutim, još jednom ću naglasiti da posljednjih nekoliko godina obrambeni sustav funkcionira u okolnostima smanjenog obrambenog proračuna što je usporilo planirani razvoj Oružanih snaga. Glavne izazove u okolnostima smanjenja obrambenog proračuna predstavljali su održavanje funkcionalnosti postojećih resursa te nastavak opremanja modernizacije i transformacije Oružanih snaga. U takvim uvjetima sustav se morao prilagođavati štednjom i racionalizacijom u svim područjima, od opremanja i modernizacije do materijalnih i personalnih troškova na način da se temeljne misije Oružanih snaga u obrani zemlje, doprinos izgradnji mira te pomoći civilnim institucijama i i dalje nisu bile ugrožene. Zahtjevi za posjedovanjem onih obrambenih sposobnosti koje će RH moći odgovoriti na sadašnje i buduće sigurnosne prijetnje uvjetovali su preispitivanje postojećih planova i načina funkcioniranja sustava zbog čega je u 2011. godini započeo proces strateškog pregleda obrane, a ove godine će biti priveden kraju. Strateški pregled obrane usmjerit će budući razvoj obrambenog sustava u skladu s potrebama i mogućnostima RH i dati smjernice za izradu novog dugoročnog plana Oružanih snaga. Dugoročni plan kojeg usvaja ovaj Hrvatski sabor dat će projekciju razvoja obrambenih sposobnosti potrebnih za suočavanje sa suvremenim prijetnjama u okviru raspoloživog proračuna. Spremnost obrambenog sustava, provođenje kadrovske politike i ukupno stanje u Oružanim snagama koje su opisane u ovom izvješću pokazuju da je obrambeni sustav RH unatoč unatoč poteškoćama uspješno odgovarao na zadaće koje su se pred njega postavljale, poglavito one koje su se ticale konkretne uporabe snaga kako u potpori civilnim institucijama tako i u međunarodnim operacijama. I na kraju ključni izazovi i smjerovi razvoja u idućem razdoblju mogu se podvesti pod nekoliko najvažnijih. Razvijati sposobnost Oružanih snaga sukladno preuzetim obvezama, usvojenim ciljevima snaga te drugim zadaćama koje proizlaze iz članstva u NATO savezu. Uspostaviti ciljanu strukturu i brojčanu veličinu Oružanih snaga sukladno novom ustroju, ali i kroz nove zakonske prijedloge čiju izradu smo započeli. Sudjelovati u mirovnim operacijama s približno istim sposobnostima i eventualno smanjenim snagama. Nastaviti pružati pomoć civilnim institucijama, unaprijediti obuku kroz sustav usredotočene borbene obuke, započeti izgradnju obalnih ophodnih brodova kao nužnost da bi Obalna straža mogla ispunjavati svoju ustavnu zadaću, donijeti odluku o sposobnosti potpunog zračnog nadzora zračnog nadzora prostora RH, nastaviti s izgradnjom objekata za skladištenje i čuvanje ubojitih sredstava, provesti reforme koje će usmjeriti budući razvoj Oružanih snaga u skladu s potrebama i mogućnostima RH i osigurati smanjenje opremanja Oružanih snaga što je više moguće kroz hrvatsko gospodarstvo. Jačati upravljačke procese i odgovornosti kako osoba koje rade u obrambenom sustavu. Poštovani gospodine predsjedniče, uvažene gospođe i gospodo zastupnici postignuća detaljno opisana u ovom izvješću potvrđuju daljnji napredak RH u procesu transformacije Oružanih snaga u razmjerno male, ali učinkovite snage posebno za provedbu dodijeljenih zadaća. Zahvaljujem vam na pozornosti i nadam se da će rasprava o ovom izvješću doprinijeti usmjeravanju daljnjeg razvoja obrambenog sustava i dostizanju najboljih obrambenih sposobnosti u okviru sredstava koja za njega naše građanke i građani izdvajaju. Hvala vam lijepa. Hvala i vama poštovana Višnja Tafra, zamjenice ministra Ministarstva obrane. Da li izvjestitelji radnih tijela Hrvatskog sabora žele uzeti riječ? Ako ne, hvala lijepa. Otvaram raspravu. Idemo najprije po klubovima u Hrvatskom saboru. Prvi za riječ prijavio se klub SDP-a i poštovana Sandra Petrović. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, poštovana zamjenice ministra obrane, poštovane kolegice i kolege. Sukladno odredbama Zakona o obrani Ministarstvo obrane RH je dostavilo Hrvatskom saboru Godišnje izvješće o spremnosti obrambenog sustava, provođenju kadrovske politike i ukupnom stanju u Oružanim snagama RH. Na temelju tog izvješća Hrvatski sabor raspravlja i donosi sud ne samo o stanju u kojem se nalaze Oružane snage RH već i o samom načinu upravljanja sredstvima koja se iz proračuna izdvajaju za za obranu teritorija i suvereniteta RH u slučaju ugroze kao i o ostalim poslovima iz djelokruga Oružanih snaga. Hrvatska izdvaja za obrambeni sustav 1,47% BDP-a u 2011. godini što je u svakom slučaju manje od prosjeka NATO saveza za takvo izdvajanje koje iznosi oko 2%, a u 2012. godini Hrvatska će izdvojiti 1,38% BDP-a. Međutim, iako nije prevelika utjeha neke članice NATO saveza izdvajaju i manje od 1% BDP-a za potrebe obrambenog sustava. Kako god bilo Hrvatske oružane snage se nalaze pred teškim zadacima u prošloj pa i u narednim godinama jer većina potrebne opreme čija je nabavka, remont i popravak prilično veliko financijsko opterećenje za proračunska sredstva ta oprema je dotrajala i zastarjela, a dinamika nabave nove opreme nije zadovoljavajuća pa postoji opasnost od gubitka sposobnosti ili kritičnog smanjenja nekih sposobnosti. Iz ovoga izvješća možemo zaključiti da će biti potrebna velika vještina i umješnost u vođenju resora obrane u godinama opće gospodarske krize i recesije koja se posebno teško odražava upravo na Hrvatsku zbog pogrešnog vođenja i to ne samo obrambene politike već cijele države za vrijeme mandata bivše Vlade. S obzirom na proračunske rezove koje je ova Vlada morala provesti početkom godine za očekivati je da će se projekti opremanja i modernizacije i dalje odvijati usporenom usporenom dinamikom te da će biti zastoja i odgoda u razvoju planiranih sposobnosti. Unatoč tome, ono što je zaista vrijedno istaknuti iz predmetnog izvješća jest činjenica da je Hrvatska uspješno savladala i ispunila obrambene zadaće koje je pred nju stavila treća godina članstva u NATO-u, kao i članstvo u EU i UN. I da je zadržala sposobnosti što je i u ovom otežanim okolnostima svakako predstavljalo velik izazov. Obrambenom sustavu nije samo svrha sudjelovanje u međunarodnim, vojnim, mirovnim misijama iako je u 2011. Republika Hrvatska sudjelovala u 11 takvih, sa čak 485 pripadnika borotaciji, najviše pripadnika ima u misiji ISAF u Afganistanu, nakon čega slijedi KFOR u Kosovu. A sudjelovanjem u ovim, a i u drugim misijama i projektima poput UN-a, EU i OSS-a te regionalnim inicijativama poput Jadranko- američke povelje, meraklija, ka forma ministara obrane zemalja jugoistočne Europe. Republika Hrvatska kao vrlo mlada članica NATO-a sa tek trogodišnjim iskustvom dokazuje se u međunarodnoj zajednici kao država s visokom razinom svijesti. O doprinosu međunarodnoj sigurnosti i stabilnosti, te na taj način promiče Republiku Hrvatsku čineći je uglednom članicom međunarodne zajednice. Tu politiku Ministarstvo obrane Republike Hrvatske treba nastaviti i dalje u sljedećem razdoblju. Dobro i pravilo raspoređujući sredstva koja možda nisu dostatna za planirani i željeni razvoj sposobnosti, ali svakako za zadržavanje postojećih a da u isto vrijeme ne ugrozi ispunjavanje zadaća koje je Republika Hrvatska preuzela kao odgovorna članica Euroatlantskih integracija. Prvenstveno i zadaća oružanih snaga da se oblikuju i pripremaju za ispunjavanje misija obrane suvereniteta i neovisnosti te teritorijalne cjelovitosti. U vrijeme kad Republika Hrvatska kao članica NATO-a uživa velik dio stabilnosti i sigurnosti upravo zahvaljujući snažnom učinku odvraćanja od ugroza njezinog teritorija. Oružane snage se prirodno posvećuju sudjelovanjem u međunarodnim operacijama i pomoći civilnim institucijama. Primjerice, dio teritorija jedna takva aktivnost, odnosila bi se na činjenicu da je dio teritorija Republike Hrvatske koji se nalazi na trusnom području i na tom području u svakom trenutku moguće su pojave potresa. Također, Jadranska obala i morski pojas može biti itekako ugrožen ekološki i sigurnosno, a da se ne radi o oružanom napadu. U slučaju da se ipak dogodi ugroza ili opasnost za sigurnost možemo računati da imamo spreman obrambeni sustav koji može brzo reagirati, ali u svakom slučaju imao i zaleđe u članku 5. Sporazuma članica NATO saveza koji kaže: "Da napad na jednu od članica, smatra se napadom na sve članice". Stavka Izvješća kojom možemo biti gotovo u potpunosti zadovoljni jest obuka i to temeljna specijalistička i međunarodna vojna obuka za međunarodne operacije. Primjerice, temeljnoj je vojnoj obuci u 2011. bila uspješnost visokih 99%. Te vojne obuke su unatoč ograničenim resursima standardizirane i one zadovoljavaju postavljene zahtjeve, obučavajući pripadnike Oružanih snaga Republike Hrvatske za stjecanje specijalnih znanja, kao i dodatne sadržaje poput učenja engleskog jezika i spremnosti za pružanje pomoći u slučaju prirodnih i tehničko-tehnoloških katastrofa. Svakako ove kadrovske pozitivne pomake vežemo uz novo pridošle kadrove i pripadnike Oružanih snaga Republike Hrvatske koji prolaze kroz specijalizirane vojne obuke, a drugo je ono neugodno pitanje puštanje iz službe Oružanih snaga Republike Hrvatske u svrhu kadrovskog rasterećenja koje se i prošle godine provodilo. Također je potrebno spomenuti i pitanje kadrovske zastupljenosti spolova. U Oružanim snagama Republike Hrvatske ima 12,61% žena, što je svakako nezadovoljavajući postotak, a on se smanjuje s rastom razine voditeljske i zapovjedne dužnosti. To su tek izazovi s kojima se trebaju suočiti sljedeće generacije u skladu s Međunarodnim konvencijama o položaju žena, miru i sigurnosti i nacionalnim akcijskim planom usvojenim u 2011. godini, vezanim uz osnaživanje položaja žena u ovoj oblasti. Što se tiče obuke, obrambeni sustav u budućim razdobljima treba razmisliti o razvijanju novih sposobnosti povezanih s novim oblicima, prijetnja sigurnosti poput terorizma, cayber terorizma, energetskih prijetnji ili nuklearnih prijetnji i ostalih oblika ugroza. Kao članica NATO-a Republika Hrvatska mora biti svjesna da zajedno sa ostalim članicama treba pratiti razgovore i planove koji su trenutno na razmatranju u Vijeću sigurnosti koje svakako nije statičnu o svojoj obrambenoj politici. Primjer za to je i nedavno dodavanje proturaketne obrane u djelokrug NATO-a. Vrlo je izvjesno, kolegice i kolege, da primjerice jedan cayber napad na neku državu može paralizirati cijeli sustav i uzrokovati neslućene, negativne posljedice za njezino stanovništvo. To su moderne opasnosti koje se više ne nalaze u sferi znanstvene fantastike već su realnost, ali se istovremeno opravdano postavlja pitanje, prelaze li one okvire oblasti obrane i sigurnosti pojedine države, a kamoli samog NATO saveza? Također nuklearna energija i oružje masovnog uništenja, također predstavljaju nove opasnosti za sigurnost i stabilnost ukoliko bi se našle u rukama terorista. Nove vrste nekonvencionalnih prijetnji trebale bi potaknuti i NATO i Oružane snage Republike Hrvatske da u takvim slučajevima budu sposobni reagirati na izazove i spriječiti negativne posljedice napada na jednak način kao i kad se radi o tradicionalnim prijetnjama poput napada eksplozivnim sredstvima. U tom smislu vrlo je važna ideja pametne obrane u kojoj se danas intenzivno pregovara u NATO-u. Pametna obrana je sustav kolektivne obrane koja omogućava da visokim stupnjem interoperabilnosti doskočimo izazovima sigurnosti čak i u vremenima gospodarske krize i smanjenih ulaganja u razvoj i obnovu sposobnosti i naoružanja. Međutim ne treba zaboraviti čak i u vremenima kad se suradnja na području obrane i sigurnosti intenzivira, zbog smanjenja troškova, da odgovornosti za sigurnost i sposobnost za obranu mora snositi sama država jer je ona nositelj suvereniteta. Što se tiče ulaganja u sustav kopnene vojske, Hrvatske ratne mornarice i Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane ne možemo biti zadovoljni njezinom razinom, ali svakako možemo reći da je u vremenima koja obilježavaju rezovi proračuna na svim stranama takva razina ulaganja očekivana. Zastrašujući su podaci o godištu i ispravnosti bojen opreme i tehnike. Ispravnost tenkova je 24%, ispravnost u oklopništvu i raketnom sustavu 49% Nevojna tehnika i vozila su prosječno stara 21 godinu. Obalna straža ima 4 patrolna broda, a oni su stariji od dva zastupnika u Hrvatskom saboru. Podaci jesu zabrinjavajući ali ne čude i nadamo se napretku. Isto tako, ne treba zaboraviti da ulaganja u opremanje obrambenog sustava mogu imati i pozitivne učinke za gospodarske aktivnosti u Hrvatskoj poglavito za proizvođače vojne i prateće opreme kojom se oprema Hrvatska vojska. Na kraju ocjenjujemo da su ovom Izvješću dobro predstavljene i prepoznate kritične točke sustava, da je analiza i ocjena ukupnog stanja realna i da je u Ministarstvo obrane Republike Hrvatske pravilno pravilno prepoznato postojanje prioriteta u troškovima i ulaganjima pa će iz svega navedenog klub SDP-a podržati ovo izvješće. Hvala lijepa. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama poštovana zastupnice. Sljedeći klub zastupnika IDS-a i poštovani zastupnik Damir Kajin. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, cijenjena gospođo Tafra, uvažena gospodo zastupnici. Pa ovo Izvješće na neki način možemo nazvati izvješćem o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u tim međunarodnim misijama. Na to je stavljen neki naglasak u ovom izvješću, a o tome je zasigurno i veći dio svog uvodnog obraćanja ili tome je posvetila gospođa Tafra. I doista, na to se danas svode Oružane snage Republike Hrvatske. Jučer je Hrvatska bila primateljica vojne pomoći, danas sudjelujemo u pružanju vojne zaštite u čitavom nizu zemalja. Čuli smo podatak Hrvatska sudjeluje da ih sada ne navodim u tih 11 vojnih misija. I to je na neki način i naš dug toj Međunarodnoj zajednici. Međutim, Hrvatska sudjeluje u jednoj usuđujem se reći krajnje dvojbenoj misiji. Mislim tu na Afganistan. Novi francuski predsjednik otvoreno je najavio povlačenje francuskih francuskih trupa u ovoj godini, točnije do 31.12.2012. I onda si čovjek stvarno postavlja pitanje i na tom tragu što mi tamo uopće tražimo. Ja bih volio da griješim, ali niti je Sovjetski savez svojedobno uspio pacificirati Afganistan, niti će to poći za rukom NATO-u ili NATO snagama. Hvala Bogu da niti jedan hrvatski vojnik tamo nije stradao što će reći da ili smo možda malo na mirnijem sjeveru, odnosno dole u Kabulu ili što je zasigurno točno da je riječ o vrhunski obučenim vojnicima. Svi znamo i čuli smo evo malo prije koliko nam iznosi ovaj vojni proračun za godinu 2012. odnosno jedanaestu. Izuzetno malo, toliko malo da se usuđujem čak kazati da je sigurnost vojnika zbog neodržavanog sustava postala na neki način upitna. Mi za obranu u ovom trenutku izdvajamo 1,49% bruto društvenog proizvoda, cirka 5,1 milijardu kuna. kuna. Jasno, mnogi će odmah kazati da sigurnost naših vojnika zbog neodržavane opreme nije upitna. O.k. mogu se čak i s time složiti. Razumljivo, ja se ne zalažem za neki veći vojni proračun. Situacija u zemlji iz dana u dan se dramatično pogoršava. pogoršava. Pratili smo zadnjih dana bruto društveni proizvod u prvom kvartalu je za 1,3% manji no prethodni kvartal. Industrijska proizvodnja u prvom kvartalu je čak 9 zarez nešto posto manja. Trgovina i javna potrošnja za nekih 7% manje. Izvoz nam je za nekih 19% manji nego u onom kvartalu prošle godine. I svi drugi parametri su na žalost Bojim se da će biti i gori, pa se onda ne treba čuditi i izjavama nekih visokih dužnosnika Vlade koji navješćuju da će drugi kvartal u 2012. biti i gori. Prema tome, novaca nema, a samim time ako nema novaca neće tako skoro na red doći niti obnova vojne tehnike Hrvatske vojske. Vojna tehnika je izuzetno skupa, održavanje te vojne tehnike je isto tako skupo, novaca nema, nabave nove postojećim u proračunu osiguranim sredstvima jasno postaje nam nedostupno. S druge strane, točno je Hrvatska nije ugrožena zemlja. Hrvatska je sigurnosno stabilna. Da li ćemo biti i politički stabilni to je sad drugo pitanje. Međutim, dok se mi bavimo gay brakovima o.k. više nego brodogradnjom. Izgleda da je u zemlji sve u najboljem redu, ali neće se još dugo moći čak niti skretati pozornost na nešto što u ovom trenutku nije životno. Na strani 14. ovog Izvješća doslovce se kaže, dozvolite mi da citiram financijska sredstva za održavanje vojne imovine primarno se namjenjuju za održavanje zrakoplovne tehnike uključujući i protu požarnu eskadrilu koja je na vrhu prioriteta održavanja. U protu požarnoj sezoni dostignuta je razina od 60% stalne operativne raspoloživosti svih letjelica. I ono što je isto tako interesantno na strani 15. održavanje plovila mornaričkih i tehničkih sredstava u uvjetima nepovoljnih, a potom i smanjenih financijskih sredstava obavljeno je selektivno kako bi se zadržala plovidbenost dok se pojedini hrvatski sustavi opreme i mornarička i tehnička sredstva nisu održavali propisanom dinamikom. Obavljen je remont 12 brodova. Odustalo se od remonta 6 brodova. U održavanju plovidbenosti brodova prioritet su brodovi Obalne straže, pa se onda kaže da višegodišnje nedostatno financiranje održavanja borbene tehnike kopnene vojske umanjilo je ispravnost koja je pala ispod razine koja osigurava nesmetano izvršavanje zadaća kopnene vojske. Najkritičnije je ispravnost tenkova koja je iznosila 24% od ukupno 75 tenkova, oklopništva ukupno 49% od 226 sredstava, te raketnih sustava za potporu. Pa se onda kaže Oružane snage raspolažu sa 22 vojno-skladišna kompleksa u kojima se ukupno nalazi 181 skladišni objekat za skladištenje svih klasa vojnog materijala od toga samo 57 skladišnih objekata ili svega 31% odgovara suvremenim ekološkim sigurnosnim propisima propisima Europske unije pa se možda ne treba ni čuditi zašto se dogodila ona stravična eksplozija u Kninu, nemojte me hvatati za riječ pred godinu ili godinu i pol dana. Drugo što kazati. Da, taj sigurnosni ili bolje rečeno taj sustav vojni je prenapregnut. Gotovo bi se moglo reći da je on na neki način van stroja. Vojna industrija, to je danas ajde sve privatno, je na koljenima. Barijere izvozu vojne tehnike su još uvijek enormne to tržište treba apsolutno liberalizirati. Još se ne zna rekoh zašto je devedeset, koje, prve, druge, treće, nije bitno, odletio u zrak Duboki jarak ili kako se to zove ono skladište ovdje kod Zagreba, a bogami ne znamo zašto je pred godinu ili dvije dana odletio u zrak i ovo skladište kraj Knina. Ono što je dobro na što treba staviti naglasak što se zasigurno itekako održava to su ovi kanaderi je oni imaju usuđujem se reći dominantno civilni karakter. I svake godine piloti koji upravljaju tim letjelicama odrađuju silno koristan posao na kojem im svi moramo biti zahvalni. No, Hrvatska isto tako se usuđujem kazati mora imati barem, ne znam, desetak operativnih zrakoplova ne zbog rata već zlu ne trebalo nekom zračnom terorizmu i vidjet ćemo što će se u dogledno vrijeme po tom pitanju dešavati. U tom kontekstu sigurno me zanima što će biti u dogledno vrijeme sa ovim aerodromom ili zračnom lukom svejedno u Puli. Da li vojska odlazi sa tog kompleksa? Dobro ajde to su barem štićeni objekti, tamo se ništa neće dogoditi, mislim na pljačku koja se dešava materijala na jednoj Katarini, monumentima, na Hidrobazi recimo u Puli, jer kada bi se vojska povukla ili kada se povlači onda nakon toga slijede silne devastacije. Kada kažem vojska mislim na one vojnike koji pružaju zaštitu pojedinih objekta. Jednom riječju kada bi se vojska u cijelosti povukla ili napustila muzil preko noći bi taj prostor posao devastiran kao što je ne znam Hidrobaza ili nešto drugo. Jasno je da jesam za demilitarizaciju, ali nisam toliko naivan da sam mišljenja da Hrvatska može bez jednog relativno malog vojnog kontingenta, a u zadnje vrijeme ako se ne varam počinje se spominjati brojka od od 17 tisuća pripadnika Oružanih snaga. Hrvatska je prošla rat, prošla je jednu silnu mobilizaciju, prošla je nakon toga demobilizaciju. Silni napor da se kako bih rekao da se poslije '91. stvori vojska. Zbog posljedica rata Hrvatska u ovom trenutku ima negdje 60 tisuća invalida. Istina bog kraj rata je dočekan sa 30 tisuća invalida. Kako je to moguće drugom prilikom, prilikom ove druge točke dnevnog reda. O tim ljudima jasno društvo mora skrbiti kao i o obiteljima stradalih i nestalih i oni ničim ni na koji način ne smiju biti zapostavljeni. Šteta je samo to da se poslije '91. zaboravilo na borce NOB-a prije svega tu mislim na invalide koji su u cijelosti lišeni tzv. stečenih prava. Ja volim kazati da ruka izgubljena u okolici šta ja znam … '43. je isto kao izgubljena ruka u okolici Kako je to da se te ljude nije izjednačilo sa borcima Domovinskog rata. No pustimo sada to. ciljana brojčana veličina ovdje citiram "djelatnog sastava Oružanih snaga je 16 djelatnih vojnih osoba i tisuću 600 državnih službenika, službenica i namještenika-namještenica. Brojno stanje Oružanih snaga na dan 31. prosinca 2011. bilo je 18 tisuća i 20 od čega 2 tisuće 274 žena, ostalo 15 tisuća 746 muškaraca" muškaraca" itd. Zanimljivo je i ovo na strani 27. to su od 2007. godine kontinuirano se provodi ispitivanje stavova novaka osamnaestogodišnjaka pri upisu u akademiju. Ispituju se opći stavovi prema vojsci, zanimanje za pristup u Oružane snage itd. sve je to u red. Možda bi bilo dobro priupitati ih što npr. oni misle o onim paležima i rušenju po Oluji. Oluja da apsolutno legitimna, ali ono što se dešavalo nakon 8.8,'95.nikome ne služi na čast i oni koji su vodili tu politiku trebali bi biti umjesto Gotovine i Markača za koje smatram da su zadnji koji bi trebali biti u Haagu. Ono što isto tako interesantno 22 vrhunska sportaša-sportašica, znači ovdje se kaže od čega 5 žena, u sastavu je vojnika-vojnikinja po ugovoru. To je zasigurno dobro da se sada eto pripreme za Olimpijadu, da im teče radni staž, da im teče mirovinski, da dobijaju plaću, da se mogu baviti sportom i da Olimpijada nadam se dobrim uspjesima, a prije toga jasno Hrvatska pobjedi Hrvatske nogometne reprezentacije nad Italijom. I za kraj, neperspektivnu imovinu treba dati lokalnoj samoupravi. Mislim to na ove objekte, vojarne, ne znam kasarne, skladišta svejedno. činjenica je sa 5 milijardi kuna ili točnije 5 milijardi 116 milijuna 425 tisuća i 557 kuna sustav je prenapregnut. To je ispod onih idealnih 2% GDP, to je 1,47% BDP-a, malo za tako skup sustav, ali jednostavno u ovom trenutku malo za takvu sofisticiran sustav ali jednostavno u ovom trenutku nije moguće više. I dalje nema niti jednog Istrijana generala. Istina Bog fetivi Istrijani da se tako izrazim neće ni u vojsku ni u policiju. Ja ih pozivam. Javljajte se. U trenucima kada je jedino sigurno da će sutra biti manje radnih mjesta i kada su jedino sigurna ta državna radna mjesta i to je opcija, javite se. I zadnje, danas Oružane snage nemaju onu političku dimenziju kao devedesetih i sigurno je isto tako istina da je ogromnu stvar glede toga odigro ili odradio bivši predsjednik Stipe Mesić i time ja bih rekao čak na vrijeme poštedio nas jednog institucionalnog otpora dijela časničkog generalskog kadra, mislim na ono umirovljenje 12 generala i time stvarno započeo na neki način procese depolitizacije u vojsci demokratizacije Hrvatske. Izvješće je korektno i jasno treba ga podržati. Hvala lijepa poštovani zastupniče. Na vaše izlaganje imamo jedan ispravak netočnog navoda, to je poštovani zastupnik Dinko Burić. Izvolite poštovani zastupniče. **Burić, Dinko (HDSSB)** Zahvaljujem, gospodine potpredsjedniče. Pa ispravljam netočan navod kolege Kajina kako su ukinuta stečena prava pripadnicima NOB-a. Tu se naprotiv radi o nečem sasvim suprotnom na što upozoravamo i upozoravat ćemo dokle god se nadležni koji su odgovorni za to time ozbiljno ne pozabave. Nevjerojatna je činjenica da imamo u Hrvatskoj danas 67 godina nakon završetka Drugog svjetskog rata još malo manje od 34000 korisnika povlaštenih mirovina sudionika Narodno oslobodilačkog rata, a od toga suprotno svim drugim kategorijama najveći broj je onih koji to primaju kao obiteljsku mirovinu. Ne kao starosnu, ne kao invalidsku i to negdje oko 21, 22 tisuće. Postavljam pitanje tko to 67 godina nakon Narodno oslobodilačkog rata, od sudionika Narodno oslobodilačkog rata još uvijek je živ uopće, kojih to 34000 i onih 9000 stvarnih sudionika koji vjerojatno jesu još živi to su oni koji primaju starosnu tu povlaštenu mirovinu i negdje oko 2000 invalidnih. To jest točno, ali je vjerojatno izražavam javnu sumnju da se radi o zloupotrebi i o kriminalu korištenja, kriminalnom korištenju nepripadajućih povlaštenih mirovina koje spadaju, znate koliko koštaju državni proračun, 600 milijuna kuna godišnje.

Dobro. Povreda na povredu, da čujemo kako to izgleda. Poštovani zastupnik Dinko Burić.

Kolege zastupnici, ovo nije nogometna utakmica nego Hrvatski Parlament. Molim vas da se javljate i raspravljate kad dobijete riječ. Ja vas lijepo molim u ime hrvatskih građana koji bi htjeli čuti što vi mislite, pa dozvolite da vam ja dam riječ ili predsjedavajući i da uključimo mikrofone. Hvala lijepa. Sad ste iskoristili pravo kolega. … /Upadica se ne razumije./… Hvala lijepa. Idemo na sljedeću raspravu i poštovani zastupnik Dražen Đurović i Klub zastupnika HDSSB-a. Izvolite.

Pa nakon ove djelomično prilično nekonstruktivne rasprave mog prethodnika ja bih se vratio na ovu temu samo da iskažem žaljenje, žao mi je evo što nema ministra zapravo danas ovdje, ministar se zove Ante, danas je sveti Ante pa bi mogli i čestitati imendan njemu i svim drugim Antonima, Antonijama i ostalima koji štuju Sv. Antuna Padovanskog. Ja ću ovu svoju raspravu, na neki način će to biti da se tako izrazim recenzija ovog izvješća, bit će besplatna, bit će dragovoljna, ali nadam se da zbog toga neće biti štetna ili neistinita. Započeo bih je zapravo s osvrtom na posljednju stranicu izvješća, a to je pregled strukture Oružanih snaga Republike Hrvatske. Vidimo da jedna mala vojska koja se zove Hrvatska vojska koja ima 15500 pripadnika osim tri temeljna roda još ima dva roda odnosno dvije izdvojene formacije, a to su Hrvatsko vojno učilište i Zapovjedništvo za potporu. Velike vojske, puno puno veće od Hrvatske vojske sve svoje formacije formiraju unutar ta tri roda. Jedna mala vojska je pod stožer složila pet formacija koje unutar sebe još imaju 49 ustrojbenih cjelina koje koje se nalaze ispod tih 5 skupina, dakle Hrvatska kopnena vojska, Ratna mornarica, Zrakoplovstvo s PZ-om te Zapovjedništvo za potporu i Hrvatsko vojno učilište izdvojeni izvan rodova. 49 manjih ustrojbenih jedinica nalaze se ispod tih 5 rodovskih skupina. Kažem još jedanput mala vojska, a od svega toga su nam preostale dvije borbene postrojbe. Imali smo 9 gardijskih brigada, imali smo ih 7, imali smo ih 5, imamo 3, preostale su nam 2. Jedna se zove Gardijska motorizirana brigada, druga Gardijska oklopno-mehanizirana brigada unutar Hrvatske kopnene vojske. Ali zato imamo nekakvo Zapovjedništvo za potporu pa imamo logističko operativno središte, opslužnu bojnu, bojnu za opskrbu, bojnu za opću logističku potporu, posebnu logistiku unutar još nekih rodova. Hoću reći da je ovako velik broj cjelina posljedica očito još uvijek prevelikih apetita nekih ljudi unutar Oružanih snaga i prevelikih potreba za velikim činovima. Prema tome, postoji sigurno mogućnost da se taj ustroj Oružanih snaga dodatno racionalizira i svede u onu realnu mjeru i kadrovskih potreba i onih potencijala koje Oružane snage uopće trebaju imati. Što se tiče samog izvješća, iskreno pomalo mi je neugodno, neugodno mi je. Ja ne znam koliko je zastupnika pročitalo ovo izvješće, ovo izvješće je dobro, ono dosta objektivno oslikava u Oružanim snagama iako prešućuje i još cijeli niz poražavajućih činjenica koje se odnose na trenutno stanje u Oružanim snagama. Toliko Toliko toga lošeg piše o stanju u Oružanim snagama na ovom izvješću da mi je gotovo neugodno zapravo i u ovom televizijskom prijenosu i pred ovim Saborom uopće referirat se na to izvješće, ali to jest tako, tako jest stanje Oružanih snaga Republike Hrvatske. Tri su temeljne zadaće Oružanih snaga, odnosno temeljne aktivnosti. Prva je zaštita suvereniteta, neovisnosti i teritorijalne cjelovitosti Republika Hrvatske. To je temeljna zadaća Oružanih snaga. Druga je zadaća sudjelovanje u međunarodnim operacijama i treća je pomoć tj. potpora civilnim institucijama. Što se tiče potpore civilnim institucijama ona uključuje potporu zdravstvenom sustavu, dakle hitni prijevoz oboljelih, stradalih, prijevoz organa za transplantaciju, protupožarne zadaće ali i potragu i spašavanje na kopnu i moru, uklanjanje posljedica elementarnih nepogoda. Imali smo primjer dovoza vode u Podgorač, uklanjanje i raščišćavanje ruševina, potpora udrugama, lokalnoj samoupravi, športu te odavanje počasti preminulim hrvatskim braniteljima. Mišljenja smo da su Oružane snage prenapregnute u izvršavanju prevelikog broja ovih nevojnih zadaća. Oružane snage nisu civilna zaštita niti to trebaju postati. A postale su zbog toga što je sustav civilne zaštite očito u rasulu i ne funkcionira. Ne može se tko god sjeti i kad mu god padne na pamet podizati Oružane snage zbog bilo kakvih događaja koji se događaju unutar RH. I to za kojekakve nevoljne zadaće gdje se ti ljudi angažiraju besplatno, vrlo često izvan svog radnog vremena i nikada im to nije plaćeno. Što se tiče sudjelovanja u međunarodnim vojnim operacijama kako je već rečeno oko 485 pripadnika Oružanih snaga po rotaciji. HDSSB je načelno protiv toga da hrvatski vojnici budu topovsko meso za ostvarivanje političkih ambicija raznih i velikih sila u trusnim zonama diljem svijeta, poglavito tamo gdje RH nema nikakve značajnije ni političke ni vojne ni geopolitičke interese. U ovom trenutku gotovo cijeli sustav Oružanih snaga i većina resursa usmjereni su na izvršavanje zadaća vezanih za ovakvo opsežno sudjelovanje Oružanih snaga RH u raznim međunarodnim misijama. U dobroj mjeri je zapostavljena obuka, a većina resursa je usmjerena zapravo na pripremu i sudjelovanje u provedbi tih mnogobrojnih međunarodnih vojnih operacija. Ističemo da je u 2011. u operacijama pod vodstvom EU i NATO saveza sudjelovalo oko 77% od ukupno angažiranih snaga RH u mirovnim misijama. To znači da naše Oružane snage u najvećoj mjeri nisu sudjelovale u misijama UN-a već u misijama NATO-a što će s vremenom koje dolazi osim kratkoročnih političkih dobitaka donijeti i možebitne dugoročne i gubitke i sigurnosne rizike. Stoga, ali i zbog stanja realnih resursa naših Oružanih snaga koje već sada ne mogu pratiti sve složenije, rizičnije i skuplje zahtjeve NATO operacija HDSSB ne dijeli entuzijazam koji je gajila prošla, a nastavila ga je i sadašnja vlast, oko ovakvog opsega sudjelovanja Oružanih snaga RH u raznim međunarodnim vojnim misijama, a poglavito u onim vojnim misijama koje nisu pod izravnim vodstvom Ujedinjenih naroda odnosno UN-a. Što se tiče logistike, navest ću određene citate iz izvješća. Dakle, odobrena financijska sredstva za održavanje i razvoj logističkog sustava osiguravaju temeljna funkcioniranja i minimalan razvoj, neispravan glavni motor na raketnoj topovnjači … /Govornik se ne razumije./… ja mislim Petru Krešimiru. Nefunkcioniranje radarskog sustava GEM zbog nedostatka financijskih sredstava. Dugogodišnje neodržavanje borbene tehnike Kopnene vojske umanjilo je ispravnost koja je pala ispod razine koja osigurava nesmetano izvršavanje zadaća Hrvatske kopnene vojske. Ispravnost tankova 24% što će reći otprilike 17 do 18 ispravnih od 75 koji bi trebali biti u uporabi. Oklop - od 226 sredstava ispravno 49%. Pitanje je da li je taj broj ispravnih borbeno uporabljiv? Posvemašnji raspad neborbenog voznog parka. Periodički pregled djelatnih vojnih osoba provedene su samo za oko 31% planiranog osoblja. No zato je do kraja prošle godine isporučeno 67 borbenih oklopnih vozila PATRIA no bez ikakve opreme. Ne znamo da li i koliko ih je do danas na bilo koji način naoružano i da li se uopće mogu koristiti kao borbena vozila. Nadamo se da se bar nekoliko komada do danas može uopće početi koristiti. Sad imamo viškove PATRIA, sad bi ih morali nekome prodavati. Također navod iz izvješća. Opremanje topničkim sredstvima nije započeto zbog nedostatka financijskih sredstava. Dalje, zbog nedostatka financijskih sredstava nije provedena planirana nabava inženjerijskih strojeva. Dalje, zbog nedostatka financijskih sredstava odgođena je nabava sredstava za individualnu NBK obuku, dakle nuklearno-biološko-kemijsku obuku. Dalje, samo citati. U 2011. nije realiziran niti jedan projekt opremanja i modernizacije Hrvatske ratne mornarice iako je planirana nabava autonomnog podvodnog vozila i sustav za identifikaciju brodova. Zbog nedostatka financijskih sredstava nije se pristupilo ugovaranju izgradnje obalnih opkolnih brodova. Radarski sustav GEM je pri kraju, a PEREGRINE nije operativno funkcionalan.

itd. U izvješću nema ni riječi o stanju ispravnosti ili bojnoj uporabljivosti zrakoplova i helikoptera. Pretpostavljam da je izvješće izvorno imalo te podatke no također pretpostavljam da ga u ministarstvu zbog katastrofalnih pokazatelja su vjerojatno maknuli iz ovog izvješća. dakle podataka o zrakoplovima i helikopterima nema, a stanje je prema izvorima koji su dostupni katastrofalno. U skladištima Oružanih snaga uskladišteno je 36 tisuća 512 tona ubojitih borbenih sredstava ili UBS-a. Velikom većinom razbacani po neadekvatnim skladištima diljem Lijepe naše. Od toga je 18 tisuća 955 tona neperspektivni UBS, ubojita borbena sredstva, odnosno viškovi. Čuva se još i 183 neperspektivna tanka T-55, 51 tisuća 962 komada neperspektivnog pješačkog naoružanja, 2 tisuće 818 komada topničkog naoružanja. Samo Bog u potpunosti i general Zagorec djelomično znaju koliko je toga oružja kupljeno u ratnim godinama, po kojoj cijeni i gdje su sve završile marže za to silno oružje. Danas nam je to isto oružje teret i još ćemo moramo platit njegovo uništavanje. Sustav Oružanih snaga Republike Hrvatske, da zaključim nakon Domovinskog rata sustavno i temeljito zanemarivan. Opseg Oružanih snaga i proračun za Oružane snage dovedeni su do granica neizdržljivosti. Nesposobni, nekompetentni i posve neambiciozni kadrovi izmjenjivali su se na mjestima ministara, zamjenika ministara i pomoćnika ministara obrane kao na tvorničkoj traci proteklih 10 godina. Mi podupiremo zadržavanje dostignutih sposobnosti Oružanih snaga uključujući i letačke, i podmorničke i brodske sposobnosti, objekte i snage. Stoga smatramo nužnim i ulazak u eskadrile borbenih zrakoplova odmah bez daljnjeg recikliranja ili pokušaja recikliranja postojećih MIG-ova 21. Jedan kvalitetno i pošteno odrađen offset program gdje bi mi ako će se pošteno bez uzimanja marži, uz branjenje nacionalnih interesa jedan kvalitetan program, dogovorit. Mi sigurno za milijardu kuna kupljenih zrakoplova možemo prodati milijardu kuna naših tramvaja, naših brodova, naših lokomotiva i naših industrijskih proizvoda. Takva investicija mogla bi imati znatno povoljniji multiplikacijski učinak na hrvatsko gospodarstvo, nego za neke vrlo čudne energetske investicije koje se najavljuju. Smatramo da je u godinama koje dolaze također nužno, bit će nužno ukoliko želimo zadržati Oružane snage i njihove borbene sposobnosti u ovim rodovima i u ovom opsegu, povećati proračun za Oružane snage. Također smatramo da je nužno fokusiranje na temelju zadaće Oružanih snaga, a sudjelovanje u mirovnim operacijama, tom sudjelovanju pristupiti s više kritičnosti i većim fokusom primarno na hrvatske nacionalne i gospodarske interese. Pozdravljamo trud koji ministar Kotromanović ulaže u rasčišćavanje godinama nagomilanih problema i njegovi zamjenici, zapravo sadašnja skupina u ministarstvo, ali ih pozivamo da dodatno zapravo, čvršće se založe za rast proračun MORH-a u sljedećim godinama jer projekcije proračuna pokazuju za sljedeće 2 godine da neće bit pomaka u stanju kakvo je sada. Dakle, mi ćemo ovakvo izvješće kakvo je, koje nas žalosti jer pokazuje na jedno žalosno stanje u Oružanim snagama, podržati i pozvati da se popravi stanje. Hvala. Hvala i vama poštovani zastupniče. Riječ ima poštovani zastupnik Tomislav Ivić i klub HDZ-a u Hrvatskom saboru. Izvolite. Hvala lijepo poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege, poštovana gospođo zamjenice ministra. Sve vas pozdravljam i izražavam naravno kako i kolega Đurović nezadovoljstvo što danas na ovoj sjednici nije nazočan i ministar obrane gospodin Kotromanović. Riječ o vrlo značajnom Izvješću koje prikazuje trenutno stanje u Oružanim snagama i bilo bi dobro da čujemo o ministra što su naznake za buduće djelovanje i kako se misli ovo stanje s kojim svakako da ne možemo biti zadovoljni, što se misli poduzeti, kako se misli unaprijediti? ministar danas slavi imendan pa ga nema, ali mi ćemo ovom Izvješću naravno raspraviti i reći svoje mišljenje. I reći ću da će klub HDZ-a podržati podržati ovo godišnje Izvješće o spremnosti obrambenog sustava. Držimo da je Izvješće u tehničkom smislu vrlo korektno, pa i u sadržajnom smislu ono je uredu. Mislim da je sveobuhvatno i što je najvažnije da je doista realno i da prikazuje stvarno stanje spremnosti obrambenog sustava. Drugo je sad pitanje jesmo li mi zadovoljni ili nismo zadovoljni stanjem u obrambenom sustavu. Nema sumnje da je ova gospodarska kriza i recesija, a time uvjetovani i nedostatak sredstava izravno utjecao na stanje obrambenog sustava, sredstva u državnom proračunu planirala u startu, a često puta i rezana kroz rebalanse proračuna bila su nedostatna za ostvarenje svih funkcija obrambenog sustava. ipak mislim da ovdje treba istaknuti zabrinjavajuće podatke, gospođa zamjenica to nije ponovila iako je o tome govorila na Odboru za obranu, to su podaci koji govore o trenutno stanju, ali što je još važnije oni zvone na alarma jer ovakvo stanje je neodrživo. Neodrživo je da ispravnost tenkova iznosi 24%, da prosječna starost nebojnih vozila iznosi 21 godinu, dakle ubiti to su nebojna vozila još iz Domovinskog rada, da od 181 skladišnog objekta svega njih 57 odgovara suvremenim, ekološkim i sigurnosnim propisima Europske unije. Posebno ne možemo biti zadovoljni činjenicom da je propisani periodični zdravstveni pregled prošao tek svaki 3 Hrvatski vojnik. Također je apsolutno neprihvatljivo da se nije realizirao ni jedan projekt opremanje i modernizacije Hrvatske ratne mornarice. Nije se pristupilo ugovaranju i izgradnji obalnih ophodnih brodova, a o stanju u Hrvatskom ratnom zrakoplovstvu i protuzračnoj obrani moglo bi se itekako dugo pričati i postavljati pitanja. No, stanje je takvo kakvo je. Nas ipak od tog postojećeg stanja, odnosno od onoga što je bilo jučer, a Izvješće govori o tome što je bilo jučer, više zanima pitanje kakvo je stanje danas i kakvo će stanje biti sutra. I na to pitanje očekujemo odgovor, ne samo od ministra obrane nego i od Vlade Republike Hrvatske. Raspravljajući o državnom proračunu za 2012. godinu upozoravali smo da će smanjenje proračuna za 230 milijuna kuna kada je u pitanju MORH imati vrlo negativne posljedice za obrambeni sustav, a još bolnija je činjenica da je u projekciji proračuna za 2013. godinu predviđeno kresanje još dodatno 50 milijuna Te da će proračun za 2014. godinu kada je u pitanju MORH biti manji od proračuna za 2011. godinu. Ovo su ključna pitanja. Iz ovoga vidimo da ukoliko se ukoliko se ne poduzmu odgovarajući koraci i mjere ovo stanje dodatno urušavati i da 2014. godine bojim se da nećemo imati o čemu raspravljati kada je u pitanju spremnost obrambenog sustava Republike Hrvatske. Znači li to da odustajemo od modernizacije Oružanih snaga, da li odustajemo od obalnih ophodnih brodova, da li odustajemo od eskadrile borbenih aviona, da li će se zbog neplaniranih sredstava u proračunu dogoditi kao što sam rekao daljnje urušavanje obrambenog sustava. To su ključna pitanja na koja bojim se nećemo dobiti odgovor, jer ga Vlada, a i ministarstvo jednostavno nemaju. I o tome bi trebalo više razgovarati nego o ovom Izvješću. Točno je da je ono polazno stajalište za koalicijsku Vladu Kukuriku koalicije. Ali ono što se da iščitati iz proračuna, što se da iščitati iz projekcija proračuna bojim se da ova Vlada nema apsolutno nikakvu viziju kada je u pitanju daljnji razvoj Oružanih snaga, a s time naravno usko povezano i pitanje Naravno da vrlo pozitivno ocjenjujemo činjenicu da su pripadnici Oružanih snaga Republike Hrvatske sudjelovali u 11 međunarodnih operacija pod vodstvom Ujedinjenih naroda, NATO-a unije sa oko 485 pripadnika što značajno doprinosi jačanju ugleda i pozicije Republike Hrvatske i u NATO savezu, uniji i u Ujedinjenim narodima i potvrđuje da je Republika Hrvatska odgovorna članica Međunarodne zajednice, da aktivno doprinosi uspostavi mira u svim dijelovima svijeta. O kadrovskoj politici također dalo bi se itekako razgovarati posebice u svjetlu nagovještaja daljnjeg smanjenja pripadnika Oružanih snaga i ono što je ključno pitanje koji su to temeljni kriteriji na osnovu kojih će se provoditi smanjenje Oružanih snaga hoće li to biti politička podobnost ili neki drugi kriteriji svakako da bi to trebalo ovdje jasno i glasno danas reći. Zaključno. Kao što sam rekao podržat ćemo ovo Izvješće o spremnosti obrambenog sustava ne zato što smo zadovoljni sa postojećim stanjem. Mislim da nitko u ovom Visokom hrvatskom domu ne može biti zadovoljan sa stanjem Oružanih snaga. Ali rekao sam da je izvješće takvo kakvo je. Ono je realno i prikazuje realno stanje u Oružanim snagama, ali ono što nas najviše zanima želimo odgovor na pitanje što će se događati sa Oružanim snagama u iduće tri i pol godine misli nadoknaditi evidentan nedostatak sredstava predviđen u proračunu i u proračunskim projekcijama za 2012., 2013. i 2014. godinu. To je ključno pitanje, a kažem kao što sam rekao bojim se da danas na to pitanje nećemo dobiti odgovor. Hvala lijepo. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama. Riječ ima poštovani zastupnik Dragutin Lesar i Klub zastupnika Hrvatskih laburista. Izvolite poštovani zastupniče. lijepa poštovani gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Kada bih počeo svoju raspravu sa nekoliko pitanja nisam siguran ne bi li ušao i u područje vojne tajne. Primjerice koliko borbenih aviona u ovom trenutku možemo dignuti u zrak? Koliko helikoptera je u stanju letenja? Koliko tenkova je u voznom stanju? Koliko brodova ima Obalna straža koji su u funkciji? Ili ono što me doista posebice interesira u kakvom su stanju oni aluminijski brodovi koje smo kupili od Finaca posredovanjem Patrie prije nekoliko godina, pa smo umjesto grijanja trebali izvaditi vani i staviti klimu, jer su brodovi rađeni za sjeverno hladno more. Onda smo ih mi kupili, doveli u Jadran. Da li su ti brodovi u voznom stanju, nisu? Da li su u upotrebi ili nisu i da li ćemo i dalje kupovati od Patrie aluminijske brodove ili graditi to u našim brodogradilištima? milijardi kuna koliko u proračunu se izdvaja za potrebe obrane i Oružanih snaga puno, ali u odnosu na potrebe malo. Ali ima tri teme o kojoj direktno, samostalno ne odlučuje niti ministar, niti Ministarstvo obrane i u velikoj su nadležnosti i odgovornosti Hrvatskog sabora, a o njima se sramežljivo i stidljivo naznačuju problemi bez zaključaka ili bez prijedloga promjene stanja. Prvo mirovne misije. Od tih pet milijardi koliko je obrambeni proračun 334 milijuna kuna u prošloj godini je bio trošak mirovnih misija bogatije države od Hrvatske sve su probirljivije, sve su zahtjevnije kada sjede za stolom bilo Ujedinjenih naroda, Europske kada se odlučuje o tome da li će ili neće sudjelovati u pojedinoj mirovnoj misiji. Mi se time hvalimo kao da time dokazujemo punopravno članstvo u Ujedinjenim narodima, NATO-u, sutra i u Europskoj uniji i bez pogovora prihvaćamo svaki zahtjev koji se Hrvatskoj stavi na stol. Naravno da članstvo obvezuje. Toga su trebali biti svi svjesni kada se glasalo i odlučivalo o ulazak u NATO i EU i UN. Ali pratim ponašanje i drugih država pa imam prilike vidjeti da često oni kažu ne, ekonomska situacija je u našoj državi je takva da u toj misiji mi ne možemo sudjelovati. Ili sudjelovanje svedu na minimum, kako bi smanjili troškove ali i zaštitili ljudske resurse jer se tamo šalju najsposobniji, najpripremljeniji i kadrovi u koje se najviše ulaže. I zato pitam sve nas hoćemo li i do sada tako nekritično svaku obavezu koja se stavi pred Hrvatsku prihvaćati? Pakistan, Indija, Zapadna Sahara, Liberija, Cipar, Sudan, Libanon i Golanska visoravan su misije UNA-a u kojima sudjelujemo, Afganistan, Kosovo, Libija, Sredozemlje misije NATO-a. imamo rog Afrike, BiH i Kosovo u sklopu operacija EU. Mislim da je došlo vrijeme i da Hrvatska ima pravo ponašati poput drugih kao u samoposluzi reći ne, ovo ovaj put nećemo. Druga tema koja je naznačena u izvještaju bez naznaka, a zbog svojedobno žustre rasprave u ovom Domu oko statusa Obalne straže da li u sklopu Oružanih snaga ili policije, prevagnulo je da je Obalna straža dio vojske, što smo do sada učinili da Obalna straža ima i onu komponentu ona nije isključivo vojno pitanje nego i civilno bude osposobljena da recimo kontrolira zemlju, da kontrolira krijumčarenje, da kontrolira neovlašteno ispuštanje balastnih voda. Koliko brodova i kakvih trebamo našem brodogradilištima izgraditi da bi imali pravu Obalnu stražu? I nadam se da mi nitko neće reći da nakon ulaska u EU ta tema više nije bitna. I treće, ovo oko Obalne straže napominjem da o tome odlučuje jer to jeste u ovlasti Hrvatskog sabora. Mi smo odlučili da je to dio Hrvatske vojske. I završno, Civilna zaštita. Naravno da je sastavni dio plana obrane i dobre pripreme za obranu je civilna zaštita. Ima li Hrvatska civilnu zaštitu? Postoji li u Hrvatskoj Zakon o civilnoj zaštiti? Koliko je meni poznato osim grada Zagreba pod civilnom zaštitom se podrazumijevaju dobrovoljna vatrogasna društva, najčešće. Pa smo onda u situaciji ali da i zbog najmanjih potreba na poslovima civilne zaštite sa angažira Hrvatska vojska. Da li smo mi u Hrvatskom saboru ti koji bi trebali otvoriti pitanje, raspravu i stvoriti i napraviti zakonodavni okvir da se pitanje civilne zašite normativno uredi, da se uredi njezino financiranje kako bi Oružane snage znale s kojom pomoći u tom civilnom sektoru mogu raspolagati. To sam spomenuo i zbog toga što ako ste pogledali izvještaje u izvještaj taj dio problema je naveden, kratko, sramežljivo, nejasno ali je očito i da su sastavljači izvještaji shvatili da problem civilne zaštite također mora biti uređen. Ako prihvatimo ovo izvješće i ovaj izvještaj moramo na sebe preuzeti i obavezu da zakonodavno uredimo pitanje civilne zaštite. Hvala lijepa. Obavijest da je u skladu sa člankom 207. stavak 2. Poslovnika Hrvatskoga sabora isteklo vrijeme u 13,03 minute za prijavu raspravu u trajanju od 10 minuta. A sada ima riječ poštovani zastupnik Petar Baranović u ime kluba HNS-a u Hrvatskom saboru. Izvolite. **Baranović, Petar (HNS)** Hvala uvaženi gospodine potpredsjedniče. Gospođo zamjenice ministra, štovane dame i gospodo. Nimalo zahvalan zadatak danas prokomentirati sadržaj ovog izvješća. No prije nego što to učinim u maniri nekih drugih kolega iskoristit ću priliku pa ću čestiti imendan danas odsutnom ministru Anti KOtromanoviću i ujedno ću čestiti na hrabrosti što se uopće primio ove dužnosti obzirom na ono što mu je ostavljeno u nasljeđe. Bilo je usput budi rečeno nevjerojatno slušati kolegu koji je u ime kluba HDZ-a davao određene komentare i političke ocjene ako se uzme u obzir da je za vrijeme njihovog upravljanja hrvatskim društvom i državom donesen dugoročni plan razvoja Oružanih snaga u periodu od 2006. do 2015. i ako se uzme u obzir da su odgovornost za realizaciju obveza koje su zapisane u tom dokumentu imali upravo oni. Samo izvješće je sastavljeno vrlo slično, doduše na nešto manjem broju stranica od izvješća prethodnih godina. Naime, ne samo da sam uzeo sebi za obvezu pročitati ovo izvješće nego sam pročitao izvješće za 2010. i 2009. Dugoročni plan razvoja Oružanih snaga kao temeljni dokument prema kojem se moraju referirati Ministarstvo obrane i Oružane snage i može se kazati slobodno da za potrebe ovog Hrvatskog sabora ovog časnog Doma je ono sastavljeno vrlo transparentno, jasno, primjereno. Međutim, kada porazmislite o sadržaju onog što piše u tom izvješću onda vas prođe jeza kroz kosti posebno nas, a ima nas u ovdje u ovoj sali više iz različitih političkih opcija koji smo u svoje doba odgovarali u ratnim vremenima i vihoru za ljude i tehniku ali prvenstveno za ljude. Ovo je izvješće svjedočanstvo o totalnom nemaru i nevjerojatnom upravljanju sredstvima poreznih obveznika RH, ovo izvješće je svjedočanstvo nevjerojatnom ignoriranju temeljnog ustavnog zadatka održavanja Oružanih snaga u spremnosti da odgovore na bilo koju vrstu ugroze teritorijalne teritorijalne cjelovitosti i suvereniteta Republike Hrvatske, ustavne obveze da se osigura hrvatske građane od drugih vrsta ugroza. kad pogledate što je 2006. godine stavljeno kao plan za razvoj i formiranje Oružanih snaga i vidite stanje u 2011. onda moramo prokomentirat neke brojke. Što se tiče stanja u Kopnenoj vojsci ispravno je 18 tenkova od planiranih 75, dovoljno za jednu ojačanu tenkovsku satniju, nimalo dovoljno za dvije brigade gardijske od kojih je jedna oklopno mehanizirana. Artiljerijskih sustava od Domovinskog rata do danas nabavljeno nula, oklopni transporteri kupljeni od finske "Patrie" bez borbenih sustava. Sadašnje je recentno stanje jedan dio transportera opremljen strojnicama 12 7 mm bez ozbiljnijih borbenih sustava, katastrofalno. Isto tako, stanje u Ratnoj mornarici. Raketna topovnjača Dmitar Zvonimir porinuta u more 2001. godine demotorizirana. Ono što je propust ovoga izvješća, nije napisano da je deraketarizirana, da nema više ni raketni sustav RBS 15, o tome smo imali prilike čitati u novinama. Postavlja se pitanje uopće svrsishodnosti, borbene komponente Hrvatske ratne mornarice u ovom trenutku. Stanje Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, kolega Lesar je postavio pitanje koliko se borbenih aviona može danas dignuti. Netko će reći 4, a ja ću u ime HNS-a i u svoje osobno uzeti pravo da kažem nijedan jer ono što danas imamo su trofejni aparati koji u svim ozbiljnijim zrakoplovstvima stoje jedino na stajankama kao spomenici nekim minulim vremenima. Svi njihovi resursi su i nakon provedene modernizacije potrošeni. Mi danas prvenstveno ljude, pilote i letače šaljemo na zadatke nimalo odgovorno, ne cijeneći vrijednost svakog života hrvatskog građanina jer i piloti bez obzira što su plaćeni imaju određena prava. Jednom rječju dame i gospodo, borbene komponente Hrvatske vojske danas su relikvijum relikviarum i imamo jedino i isključivo kadar, imamo ljude od kojih je jedan dio prošao teška i olovna vremena i svoje znanje prenio na mlađe generacije. Ono što nas u ovom izvješću može zadovoljiti to je u svakom slučaju potpora civilnom sektoru. Ja se ovom prigodom zahvaljujem posebno ljudima iz letačke eskadrile, Protupožarne letačke eskadrile Hrvatskog ratnog zrakoplovstva kao čovjek, kao građanin Dalmacije u ime i moje stranke, HNS-a, ali posebno u ime svih Dalmatinaca. Zahvaljujem se ljudima koji su u inženjerijskim postrojbama intervenirali kad je građanima trebalo dostaviti pitku vodu, kad je trebalo raščišćavati ruševine u porušenom Vukovaru i na nizu drugih zadataka. Ostali su nam dame i gospodo uglavnom ljudi, kvalitetni hrvatski vojnici, dočasnici i časnici i to je pravo stanje Oružanih snaga danas. Posebna je priča što je veliki dio nabavki vojne opreme u Republici Hrvatskoj prilično kontroverzan ali neću uzimati sebi ono što mi nije pravo, a to je da bilo kome sudim niti da bilo koga prozivam. Činjenica je da ni danas radarski sustav pelegrine koji je nabavljen, potpisan ugovor još davne '99. godine, nije stavljen u punu operativnu uporabu, da su dvojbene procjene ljudi iz struke o njegovoj vrijednosti. Činjenica je da su se nemarom, prvenstveno nemarom politike desile okolnosti u kojima je trajno upropaštena vojna tehnika vrijedna stotine milijuna dolara i da sad odista doživljavam kao političku provokaciju rečenicu vidjet ćemo s čim će se ova Vlada baviti u iduće tri godine u kontekstu Oružanih snaga. Vjerojatno spašavanjem onoga što se spasiti dade. Alibi da smo danas članica NATO sustava koji nam jamči visoku razinu sigurnosti i neugrozivosti naših granica djelomično je točan, međutim on otvara jednu drugu priču. Odluka da pristupimo NATO savezu treba jednoj uređenoj državi biti isključivo utemeljena na interesu i procjeni da je to nama oportuno. Ako naše članstvo u NATO savezu jest posljedica i činjenica toga da smo sami danas upitno sposobni zaštititi svoj suverenitet i da smo ovisni o NATO sustavu onda je to jako, jako loša situacija. Stanje ljudskih resursa se doduše referiralo, to je razvidno iz ovog i prethodnih izvješća, se referiralo prema zadacima koji su postavljeni u Planu o dugoročnom razvoju Oružanih snaga Republici Hrvatske. To je nekih 15-tak tisuća ljudi u borbenom, djelatnom sastavu i oko 2000 civila. Prosječna starost 39 godina i čini mi se 6 mjeseci i to je podatak o kojem treba povesti računa. Alibi da je ovako poražavajuće stanje borbene tehnike i materijalnih sredstava u Oružanim snagama Republike Hrvatske posljedica isključivo malih proračuna možda bi stajao da se nismo proteklih dana sudarili s još jednom situacijom u Ministarstvu obrane, a to je da je barem prema navodima tiska u Ministarstvu obrane bilo ljudi koji su u isto vrijeme imali dvostruka primanja. Ako uzmemo u obzir da u takvim sustavima postoje i službe koje su zadužene za provjere postavlja se pitanje što su te komponente u Ministarstvu obrane radile čitavo vrijeme. Kolike su štete nanesene zanemarivanjem i zapuštanjem vrijedne borbene tehnike koja je plaćena novcima hrvatskih poreznih obveznika, tih građana o kojima s više ili manje patetike, manje ili više iskreno brinu u ovom Saboru, može se kazati na jedan vrlo slikovit način. Vrijednost jedne opremljene raketne topovnjače kakvih danas ima 5 u sastavu Hrvatske ratne mornarice je ekvivalent jedne potpuno opremljene regionalne regionalne bolnice kakva bi primjerice trebala u budućnosti bit šibenska. Svih 5 raketnih topovnjača danas kada su raketni sustavi kojima su trebale biti opremljene ili jesu opremljene u upitnom stanju, kad im ne rade pogonski motori u pojedinim slučajevima, je dvojbena. Vrijednost svakog borbenog tenka M-84 nabavna je ekvivalent jednog staračkog doma, jedne dobre osnovne škole ili dječjeg vrtića. Netko se ozbiljno poigrao sa ustavnom kategorijom, netko se ozbiljno poigrao sa novcem hrvatskih građana, netko nije radio svoj posao. Taj netko je visoko pozicioniran i iza toga čije ime ne znamo politički posljednjih godina odgovara HDZ sa svojim koalicijskim partnerima. I zato nam gospodo nemojte danas u ovom Saboru dijeliti lekcije o kompetentnosti i o tome kako i što radimo jer je razina onoga što ste radili u sektoru Oružanih snaga i u resoru Ministarstva obrane ispod svake kritike. Za ovo što se događalo u Ministarstvu Oružanih snaga RH netko bi trebao odgovarati. Nije na meni niti na HNS-u, ali jeste na sadašnjem ministru i na institucijama pravne države da se pozabave s određenim pitanjima. Obzirom da je ovo nulto izvješće, odista nultu izvješće, ministru Anti Kotromanoviću i obzirom da pokazuje onima koji žele vidjeti istinu o poražavajućem stanju u koji ste doveli Oružane snage klub HNS-a i ja osobno ćemo podržati ovo izvješće. Hvala na pažnji. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama poštovani zastupniče. Ali na vaše izlaganje imamo prijavljena 3 ispravka netočnog navoda. Idemo po redu. Prvi je poštovani zastupnik Dinko Burić. Izvolite poštovani zastupniče. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Prije svega reći ću da je ovo izvješće, odnosno ova rasprava kolege Baranovića bila što se nas tiče vrlo korektna. No, netočno je kad postavljate tezu da je politička provokacija čime će se ova Vlada baviti idućih 3 godine. Iskazali ste s pravom zabrinutost za stanje tehničke opremljenosti Hrvatske vojske i u Ministarstvu obrane, ali ja vas pitam sada kako mislite da će se to loše stanje, evidentno, popraviti kad ste u proračunu za ovu godinu na razdjelu opremanje i modernizacija smanjili u odnosu na prošlu godinu sredstva za 38 milijuna kuna i 125 tisuća, a za 2013. u projekciji ste predvidjeli smanjiti ta sredstva za modernizaciju za još 155 milijuna kuna? Dakle, uistinu postavljam pitanje kako onda mislite, konstatirate da je to loše i to jest loše, ali smanjujete sredstva u iduće dvije godine na toj poziciji za gotovo 200 milijuna kuna, nevjerojatno. **Leko, Josip (SDP)** Poštovani zastupniče zadržite se na ispravku netočnog navoda, a pitanja ćemo za drugi put. Hvala lijepa. Sljedeći ispravak netočnog navoda je poštovanog zastupnika Josipa Đakića. Izvolite poštovani zastupniče. **Đakić, Josip (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa netočan navod kolege Baranovića je u tome da su neki časnici primali duplu plaću u Ministarstvu obrane RH kao što ste utvrdili iz čitanja novina. Ja ću vam pojasniti, i vama i svima onima koji su to kao aferu izveli, da postoji način prevođenja određenih rješenja na preostalu radnu sposobnost i razlika u plaći sa gardijske plaće na onu djelatnu koju su primali kao sa preostalom radnom sposobnošću. I to je pravni institut koji su imali, koji su po Zakonu o pravima hrvatskih branitelja člankom 154. i definirani. Pa stoga bi trebali se držati onih stvari koje su jasno zakonski definirane. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Povreda Poslovnika, poštovani zastupnik Petar Baranović. Odustajete? Hvala vam puno. I nije bilo povrede Poslovnika. Hvala lijepa. Sljedeći ispravak netočnog navoda je poštovani zastupnik Šimo Đurđević. **Đurđević, Šimo (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Pa kolega Baranović ne bi bio Baranović kad u svom svakom osvrtu ne bi se dotakao onoga što je HDZ u proteklom razdoblju radila. Ja se ne slažem s vašom konstatacijom i izjavom da je sve loše u Oružanim snagama RH. Mene veseli to što hrvatske tvrtke proizvode hrvatsku strojnicu, hrvatsku jurišnu pušku, hrvatsku kacigu, hrvatsku odoru, hrvatski tenk T-84 DEGMAN, borbeno oklopno vozilo PATRIA-u, ali i hrvatska brodogradilišta trebaju raditi hrvatske brodove, hrvatske patrolne čamce itd., a jedino što se s vama slažem a to su štićenje zračnog prostora RH – popraviti stanje kad se tiče Hrvatskog ratnog zrakoplovstva sa konačno već određivanjem koji će to avion štititi hrvatski hrvatski zračni prostor, a možda i nekih drugih susjednih država. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama poštovani zastupniče. Riječ ima zamjenica ministra Ministarstva obrane poštovana Višnja Tafra. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče. Ja svima zahvaljujem na konstruktivnoj raspravi i svemu što ste nam uputili povodom ovog izvješća i pokušat ću se evo nekakvim redom osvrnuti samo na neke od činjenica koje ste iznijeli. Ja sam već nagovijestila ono što ministar sa svojim timom ove godine radi, a što ide u cilju poboljšanja stanja koje je bilo prošle godine 2011. i svi oni koji su bili na saborskom Odboru za obranu mogli su to čuti, a ja ću to sada pokušati ukratko ponoviti. Što se radarskog sustava PEREGRINE tiče istina je da on nije u punoj međutim mi smo već pokrenuli akciju da sa Ministarstvom mora, pomorstva i veza dogovorimo način sufinanciranja kako bi se isti stavio u operativnu uporabu i za to nam je potrebno 5 milijuna eura. Što se neborbenih vozila tiče iz izvješća je vidljivo da je njihova starost 21 godinu i da tako ne može ostati i ovih dana je raspisan natječaj ili će biti raspisan natječaj u medijima ste mogli pročitati da je Ministarstvo obrane izdvojilo 12 milijuna kuna za tu namjenu. Nije riječ onako kako su mediji pisali da se Ministarstvo obrane opskrbljuje samo osobnim automobilima, nego je tu riječi i o vozilima koja su potrebna za Oružane snage kao što su autobusi, kamioni, opslužna vozila i ostalo. Što se obalnih brodova tiče ja vam mogu iz Izvješća navesti, a i vi ste imali prilike vidjeti znači što čini danas obalnu stražu, to je 9 brodova, 4 patrolna broda, 1 spasilački brod, školski brod "Andrija Mohorovičić", brod za opskrbu vodom, 2 lučka remorkera, 4 helikoptera M8 i 2 aviona BC9. Istina je, i meni je izuzetno žao što prošle godine kada smo imali priliku pronaći rješenje za financiranje 4 obalna broda ta prilika nije iskorištena zbog jednog, ja ću reći eto političkog propuštenog gafa. Međutim, do kraja ove godine Ministarstvo obrane će sigurno raspisati natječaj za 2 obalna ophodna broda. Pokušat ćemo novac pronaći izvan okvira obrambenog proračuna koji imamo za ovu godinu jer nažalost kao što ste sami vidjeli ta sredstva nisu predviđena. Brodarski institut je napravio tehničku studiju o tome, znači mi znamo što želimo od obalnih ophodnih brodova, od njihovih tehničkih zahtjeva i uistinu vjerujem da ćemo do kraja godine raspisati ove natječaje. Što se broda "Faust Vrančić" tiče također smo pokrenuli jednu inicijativu da brod "Faust Vrančić" dobije sposobnost koju nema i to sa Ministarstvom zaštite okoliša na način da "Faust Vrančić" postane prvi brod koji će dobiti sposobnost, znači za borbu s onečišćenjem mora jer uistinu vjerujemo da je Jadransko more jedan od naših najvećih bogatstava. Kad smo kod tenkova svi smo uočili da ispravnost tenkova je takva kakva je, ali evo i ja za Hrvatski sabor imam danas jednu dobru vijest, razgovarala sam s načelnikom glavnog stožera pred 3 dana 3 dana i nagovještaj je znači, mi smo pribavili dijelove i bit će osposobljeno apsolutno 55 tenkova. Što se skladišta UBS-a tiče vidjeli ste kakvo je stanje, ono uistinu nije dobro. Međutim također smo prijavili projekt kroz javno privatno partnerstvo koje je pokrenulo Ministarstvo gospodarstva za izgradnju novih 20 UBS UBS skladišta kako bi se iz sadašnjih ne uvjetnih skladišta znači eksplozivna sredstva prebacila u njih. Neko je ovdje u raspravi spomenuo, također da nam je struktura Oružanih snaga preduboka. Mi smo svjesni toga i to je istina i upravo ovih dana načelnik glavnog stožera uputio je ministru obrane prijedlog da se promijeni struktura Oružanih snaga i taj taj prijedlog će biti upućen predsjedniku republike kao vrhovnom zapovjedniku na donošenje. Primjedba da je tako duboka struktura bila zbog toga što su se željeli imati visoki činovi u Oružanim snagama možda je za neki period bila točna. Međutim ja ću vam samo ukazati na činjenicu da je prošle godine iz sustava Oružanih snaga izašlo 7 generala, a ove godine će iz sustava Oružanih snaga izaći 8 generala. Znači ukupan broj generala smanjit će nam se za 15. Proračun ove godine nam je nažalost 4 828 051 i on je 1,38%, znači smanjio se u odnosu na izvješće iz prošle godine i to nam sigurno pričinjava poteškoće. Međutim, kad govorite o operacijama Ujedinjenih naroda vam moram reći da ukupno u operacijama Ujedinjenih naroda sudjeluje samo 119 pripadnika. I od tih 119 pripadnika najviše ih je na Golanskoj visoravni njih negdje oko 95. Što se Afganistana tiče, ovaj Hrvatski sabor će imati priliku, ja se nadam za manje od mjesec dana odlučivati o tome koliko će vojnika još ostati u Afganistanu do 2014. godine kada su saveznici najavili povlačenje. Ono što ćemo mi predložiti to će sigurno biti broj koji će biti manji od ovog koji je do sada, ali jednako tako vam moram reći da naši ljudi u Afganistanu radu zahtjevnije poslove, zahtjevnije vojničke poslove koji se odnose na mentoriranje i obučavanje. Pa samim tim nisu bili izloženi rizicima kao većina pripadnika koji se nalaze u izravnim borbenim djelovanjima. Gospodinu Lesaru ostat ću dužna, gospodina Kajina ovdje nema pitao je za areodrom Pula. Vojska odlazi s areodroma Pula, pregovori oko našeg odlaska su ovih dana u tijeku. Mi napuštamo gotovo sve, ostavljamo samo jedan mali dio, a što se muzila i hidro baze tiče naša informacija da su oni ušli u projekt Brijuna Rivijera i mi ostajemo samo u jednom malom djelu koji se naziva Vargarola. Vargarola. Gospodin Lesar me pitao za aluminijske brodove Helsinki, moram priznati da sam iznenađena. Ja sam se na Helsinkiju vozila duž cijele jadranske obale i Helsinki je doslovce brod koji je za, meni ćete dozvoliti ja sam ipak diplomirani pravnik i neću se usuditi govoriti o tome u ime mornara što on je, međutim čovjek koji ga je uveo u uporabu u mornaricu, Hrvatsku ratnu mornaricu je trenutno zapovjednik Obalne straže straže gospodin Stošić. I u njegovim uvjeravanjima to je nešto što Hrvatska ima i s čim mornari mogu ploviti, mogu se obučavati na njemu i nešto što Hrvatska na žalost, trebali bi imati nešto bolje, ali nažalost nemamo. Što se UN-a također tiče to vam još uvijek nisam rekla, a imam potrebu vam to reći. Mislim da neki zaboravljaju da je i Hrvatska jednako tako tražila pomoć UN-a. Prema tome, prigovor o tome da Hrvatska sa 119 vojnika sudjeluje u UN-u od toga 90 na Golanskoj visoravni. Ja sam na golanskoj visoravni bila sa predsjednikom republike u posjetu našim vojnicima, vjerujte to područje je apsolutno sigurno jer oni se nalaze na samoj granice razdvajanja i obavljaju samo mirovne zadaće, uistinu bez uporabe oružja. A gospodin Lesar je još spomenuo civilnu zaštitu, pa ja mu moram reći da je civilna zaštita davno izašla iz sustava obrane, da je ovaj Hrvatski sabor donio Zakon o zaštiti i spašavanju, a da također postoji Državna uprava za zaštitu i spašavanje unutar koje se nalazi civilna zaštita. I to više definitivno sa sustavom obrane nema nikakve veze. Vojska nastupa samo onda kada Državna uprava za zaštitu i spašavanje nama javi da nije u mogućnosti sa svojim resursima se oduprijeti nekoj prirodnoj nesreći, katastrofi ili bilo čemu. Samo na njihov poziv ministar obrane prema Zakonu o obrani daje nalog za uporabu Oružanih snaga. Prema tome, rasprava o civilnoj zaštiti da li je ona sada da li ima dovoljno ljudi osposobljeno treba se uputiti jednoj drugoj instituciji. Mi ćemo ono što mi mislimo o tome zadržati za sebe, ali definitivno to pitanje treba ići nekom drugom. Da li je nabavka vojne opreme bila transparentna u proteklih godina moj odgovor je nije, ja mislim da nije. I svi smo svjedoci toga da nije jer da je mislim da se neki postupci u ovoj zemlji ne bi vodili. Da je ministar obrane odlučio da ona postane transparentna reći ću vam samo jednu činjenicu da je u novom ustroju Ministarstva obrane sektor za nabavu ministar izdvojio ispod, znači znači upravljanja bilo koga i pozicionirao ga je od ove godine izravno pod sebe s načelnikom sektora da bismo doslovce mogli pratiti sve što se u nabavi događa i da bi nabava kao takva bila apsolutno transparentna. Revizija koja je ovih dana bila Ministarstvu obrane za proteklu godinu čak je pohvalila taj potez kao nešto čime će se postići veća transparentnost. Ako sam možda još nešto od svega što ste ovdje spomenuli zaboravila ja vam stvarno zahvaljujem na tome što ste podržali ovo Izvješće. Što se pitanja kadrovske politike tiče, da taj sam dio ostala dužna. Da li će se kriteriji za izdvajanje djelatnih vojnih osoba bazirati na tome da je riječ o političkoj podobnosti ja to stvarno ne mogu prihvatiti jer vam moram reći da je još 2003. godine Ministarstvo obrane donijelo pravilnike koji se zovu pravilnici o profesionalnom razvoju časnika, dočasnika i vojnika. Oni su kroz vrijeme dorađivani i u njima su jasno propisani kriteriji kada netko ispunjava uvjete da se proglasi, znači neperspektivnim za Oružane snage i pod kojim uvjetima izlazi iz Oružanih snaga. Pravilnici se uistinu poštuju, slaže se rang lista osoba koje pojedinoj … …/Upadica Leko: Vrijeme poštovana zamjenice ministra./… … ispunjavaju uvjete i mislim da stvarno primjedba o tome da je riječ o bilo kakvom političkom odlasku ljudi ne stoji. Hvala vam lijepa. Hvala i vama poštovana zamjenice ministra. Na vaše izlaganje prijavljene su dva ispravka netočnog navoda. Prvi je poštovani zastupnik Josip Đakić. Izvolite poštovani zastupniče. **Đakić, Josip (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa uvažena gospođo zamjenice ministra, navod da ste zbog toga što su vozila stara 21 godinu osigurali 12 milijuna kuna za nabavku novih vozila. Točno je da ste osigurali leasing, ali niste imali osobu s kojom bi proveli natječajnu formu za taj leasing pa ste vratili onoga tko je već otišao. I netočno je da kadrovska politika se provodi po starim pravilnicima kada je ministar obrane, gospodin Kotromanović 17. travnja 2012. donio novi Pravilnik o izmjenama Pravilnika o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti za vojnu službu i pod tim Pravilnikom želi ostvariti čistku onih koji nisu podobni. Hvala lijepa. Sljedeći ispravak je poštovanog zastupnika Zorana Vinkovića. Izvolite poštovani zastupniče. **Vinković, Zoran (HDSSB)** Ispravljam netočni navod da je stanje u obrani teško. Stanje u obrani ne u Ministarstvu obrane nego stanje obrane Republike Hrvatske je katastrofalno. No, želim ovdje ukazati i na ja bih rekao jednu nelogičnost. Mi raspravljamo o stanju obrane Republike Hrvatske ovako javno pred kamerama. Gledaju nas vjerojatno i mogući neprijatelji. Mislim da bi jedna ovakva sjednica bez obzira za zalaganje za transparentnost ipak ne bi trebala biti javna. Jer već na istoku bude se nove četničke vojvode ili stare četničke vojvode i ponovno žele onu liniju i granicu Karlobag, Karlovac, Virovitica. Imam samo jedno pitanje jer nisam se uspio javiti što je sa

Nastavit ćemo u 15,00 sati sa pojedinačnom raspravom zastupnika u trajanju od 10 minuta, a prvi za raspravu prijavljen je poštovani zastupnik Domagoj Hajduković. Hvala lijepa.